Nastavljamo sa radom. Prema najavi 6. točka dnevnog reda - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2009. godinu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 565; Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Hrvoje Dolenc, tajnik Državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. Izvolite. **Dolenc, Hrvoje** Hvala vam lijepa. Gospodine potpredsjedniče Sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Samo kratko, par riječi o ovom našem trećem financijskom sporazumu u okviru prve komponente IPA-e koje smo potpisali. Dakle, krajem prosinca 2009. godine Komisija Europskih zajednica je usvojila Nacionalni program za Hrvatsku u okviru ovog programa IPA – komponenta pomoći i tranziciji i jačanje institucija za 2009. godinu u ukupnoj vrijednosti od 395,1 milijun kuna ili 54 milijuna eura. Darovnica Europske unije Republici Hrvatskoj osigurano je 307,3 milijuna kuna, odnosno 42,1 milijun eura dok se ostatak osigurava u tijelima državne uprave u svojim proračunima dakle kod korisnika ovih projekata odnosno ovog programa. Niz je područja na koje se usmjeravaju sredstva za ove komponente programa IPA-e. Najvažnija područja su usmjerena na usvajanje i provedbu cjelokupne pravne stečevine Europske unije te posebno na pripremu institucija Republike Hrvatske za provedbu poljoprivredne i kohezijske politike Europske zajednice. 18 projekata je definirano kroz ovaj program. Jedan manji instrument koji omogućava sredstva za niz manjih projekata koji se mogu brzo provesti i također je jedan dio sredstava je razvijen za podršku sudjelovanja Hrvatske u programima Zajednice. za plaćanje članarine s obzirom da Hrvatska kao nečlanica, odnosno kandidatkinja još nema, mora plaćati članarinu da bi mogla sudjelovati u programima zajednice kao korisnim instrumentima za određene projekte. o ovom financiranju određuju se uvjeti potrebni za isporuku i pomoć Europske zajednice, pravila i postupci u vezi sa isplatom vezani za ovu pomoć, uvjeti pod kojima će se upravljati ovom pomoći i iznosi sufinanciranja, te sukladno tome teme za provedbu projekata koje su predložene od strane Republike Hrvatske i prihvaćene od strane Europske komisije, znači uvjet je potvrđivanje predmetnog Sporazuma o financiranju ne razumije./... donošenje novih ili izmjene postojećih zakona, ali financijski obavezuje Republiku Hrvatsku odnosno njezina tijela i njezine institucije. Mi predlažemo da bi da bi se moglo krenuti sa provedbom ovih projekata prihvati ovaj zakon o potvrđivanju i počnu provoditi projekti, ugovarati i provoditi projekte iz ovog programa. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. U ime klubova krećemo sa raspravom. Otvaram raspravu. Na redu je klub HDZ-a, uvažena zastupnica Marija Pejčinović Burić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Potvrđivanje Sporazuma o financiranju iz IPA sredstava za 2009. godinu u dijelu koji se tiče potpore u pripremama za članstvo, dakle komponente jedan koji podrazumijeva jačanje institucija i pomoć u tranziciji, predstavlja neophodan proceduralni korak kako bi se i formalno bespovratna sredstva namijenjena Republici Hrvatskoj mogla i koristiti. Ovaj dio IPA-e financira one aktivnosti koje su se ranije financirale iz PHARE-a, odnosno CARDS programa i s pravom se može reći da je ovo najdugovječnija komponenta pristupne pomoći, a radi se zapravo na pripremi institucija za dobro funkcioniranje i ispunjavanje obveza koje proistječu iz članstva u EU. Ako pogledate projekte koji su navedeni i usporedite sa politikama Europske unije da upravo ova komponenta predstavlja i ovaj program za 2009. godinu, onu završnu fazu priprema za početak funkcioniranja Hrvatske u članstvu Projekti navedeni u dodatku A njih ukupno dvadesetak ukupne vrijednosti 395 milijuna 59 tisuća 831 kunu od čega su 307 i 439 kuna bespovratna sredstva odnosno darovnica pokriva takozvane Kopenhaške kriterije, odnosno sljedeće skupine političke, ekonomske i pravne kriterije, te potporu pripremi projekata kao i sufinanciranje sudjelovanja u tzv. programima zajednice, a kao što ste imali i priliku pročitati za ovo razdoblje predviđeno je sudjelovanje Hrvatske u 14 programa zajednice. Ako se pogleda vremenski slijed kada će se zapravo ova sredstva isplaćivati vidi se kako će to doći na red u proračunskoj 2011. i 2012. godini, odnosno u vremenu kada je realno očekivati da Republika Hrvatska postane članicom ovim programom će u velikoj mjeri naglašavam iako će IPA trajati dakle formalno ćemo imati još IPA-u 2010. godine, sigurno ako ne i 2011. Dakle, će se još neki projekti odobravati koji će Hrvatskoj da njezine institucije se pripreme za članstvo u Europskoj uniji. Ali ipak, koliko se da iščitati i kada bi se napravila jedna usporedna analiza onoga što se u ovoj komponenti kroz sve programe koje je Hrvatska do sada predpristupne pomoći koristila vidjelo bi se, da su se različite institucije kroz ovih 10-ak godina itekako pripremile za članstvo u Europskoj uniji i da mnoge od njih koje su u ranijim godinama bile na listi sa svojim projektima, više nisu tu, odnosno da je ta pripremljenost dostigla onu razinu za koju se ne procjenjuje da više Europska unija treba davati potporu. Dakle bit će završeno što znači da će novci koji će dolaziti u sljedećim komponentama, u sljedećim programima koje ćemo ovdje imati priliku raspravljati u godinama koje su pred nama, će se više posvetiti tzv. kohezijskoj komponenti, odnosno ravnomjernijem razvoju čitave države, i da ponovo spomenem i onu već notornu činjenicu da će u razdoblju koje je pred nama biti puno veći novci na raspolaganju, da će zbog prirode načina korištenja sredstava strukturnih fondova i kohezijskog fonda ta sredstva biti namijenjena puno širem broju korisnika, to je ponekad u ovim svim vremenima do sada bila primjedba, osobito je ta primjedba dolazila od strane gospodarstva, od strane lokalne i regionalne samouprave. Dolazi vrijeme kada će svi akteri koji su podobni za korištenje programa dakle strukturnih i kohezijskog fonda imati priliku početi koristiti sredstva, i vjerujem da nikad nije dovoljno puta apelirati i poticati na to da se radi na tim projektima, da se radi na institucionalnom osposobljavanju onih koji će to provoditi, jer to je vrijeme ako je nekad i činilo se da je daleko pred nama došlo tu i praktički se može reći da je to doslovno sutra, odnosno od sljedeće godine ili u najkasnije od 2012. godine. Što se tiče strukture sredstava namijenjenih projektima, s izuzetkom sufinanciranja članarine u programima zajednice, ona su usmjerena ili na tzv. twinning, odnosno savjetničke usluge kolega iz državnih uprava država članica koje će bit odabrane u projektima, ili na nabavu roba. Naglašavam ovo zadnje, jer nemali dio novaca ide za nabavu roba, gdje bi se naše tvrtke trebale što više javljati na natječaje koji su već u tijeku ili će uskoro biti otvoreni, a time bi se osim koristi koju će imati javna tijela koja će dobiti opremu kroz projekte, koristi imao i naš gospodarski sektor i novac bi u potpunosti ostao u Hrvatskoj. Mislim da je to u ovim vremenima krize osobito isto tako važna poruka. Evo i da ne duljim zbog neupitne koristi koja će Republika Hrvatska imati od sredstava predviđenih ovim sporazumom, klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će predmetni prijedlog zakona. Hvala lijepa. Na redu je klub SDP-a, uvaženi zastupnik Daniel Mondekar. Poštovani potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Klub SDP-a podržava ovaj prijedlog zakona, jer što je kolegica prije mene rekla i što se jasno vidi iz dokumenata iz ove komponente mi ćemo i financirati, tj. imati naš jedan dio financiranja programa zajednice, koji sami po sebi onda dalje vuku dodatna sredstva da li za akademsku zajednicu, da li za poslovni sektor, da li za visoko obrazovanje, da li za kulturu, socijalu itd. ovdje jasno stoji u dodacima da će od ovoga profitirati različiti sektori, različiti segmenti društva. Da li mi pričamo ovdje o borbi protiv diskriminacije, kontroli granica, da li pričamo o jačanju kapaciteta dalje državnih institucija, da li razgovaramo o nabavi opreme ili zaštiti okoliša. Dakle ovo je nešto o čem smo već raspravljali, nešto što klub SDP-a dakle podržava. Ovi novci naravno ponovit ću bitni su nam jer s jedne strane pripremaju nam se državne institucije za članstvo u Europskoj uniji, ali treba se pripremati i za zaista velike iznose sredstava koji nam dolaze sa članstvom u Europskoj uniji i ovo je na svoj način također jedan, jedna škola kako i na koji način napraviti i kako pripremiti institucije. Mi samo ovdje dakle apeliramo, dakle sa programima zajednice kojih ima jako puno, sa strukturnim fondovima i ono što nam slijedi kad uđemo u Europsku uniju, dakle radi se o zaista velikim novcima, znači apeliramo na edukaciju u svim sektorima, dakle pomoć da se kod recimo programa zajednice, dodatna akademska zajednica, instituti obrazuju za FP. Mi ćemo uskoro u potpunosti moći sudjelovati u svim programima programima unutar cjeloživotnog učenja da se i tu napravi posao, te također da se maksimalno odradi posao vezan uz strukturne fondove i na kraju evo ga vrlo kratko, apeliramo na tome da se i dalje tražimo tražimo zapravo da se izradi nekakav sustav koji će motivirati našu administraciju, kako oni ljudi koji se školuju o trošku države da nauče ovaj težak posao, ne bi olako napuštali državnu upravu. Mi dan danas imamo agencije koje imamo sad upravo u ovom trenutku natječaje za zapošljavanje, jednim dijelom jer nam ljudi trebaju, ali jednim dijelom zato što ljudi naprosto napuštaju državnu službu, nauče svoj posao, odrade i odu dalje. za kraj apeliramo samo na nastavku edukaciju, priprema za strukturne fondove i motivacija administracije. Hvala puno. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.